Prelazimo na iduću točku dnevnog reda A) Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2011.godini A) Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2012.godini. Izvješće je dostavila Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Raspravu su proveli Odbor za regionalni razvoj i fondove EU i Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnike predlagateljice očito dodatno obrazložiti prijedlog pa riječ dajem doktoru Jakši Puljiz zamjeniku ministra regionalnog razvoja i fondova EU. Izvolite. **Puljiz, Jakša** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici.

Stupanjem na snagu novog zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave bilo je potrebno izvršiti formalno pravne organizacijske promjene u 2012.godini. Naime, nadležnost posla vezanih za more, za mjere i aktivnosti održivog razvitka otoka prešla je iz bivšeg Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU što je bio ključan razvoj usporenijeg donošenja određenih akata kao što je i predloženo izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2011.godini. Stoga Vlada RH podnosi istovremeno Hrvatskom saboru izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima Izvješća obuhvaćaju segmente provedbe Zakona o otocima od strane državnih institucija javnoga sektora koji su u 2011., 2012.godini proračunskim sredstvima odnosno vlastitim sredstvima ulagali u razvoj Hrvatskih otoka. Ulaganja u otoke se provode na dva načina, direktnim ulaganjem bespovratnih sredstava iz državnoga proračuna odnosno proračuna javnih poduzeća i ulaganjem putem posebnog kreditnog programa Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Ovim ulaganjima su obuhvaćeni svi naseljeni hrvatski otoci i poluotok Pelješac. Država je od 1999.godišnje ulagala u prosjeku oko milijardu i pol kuna godišnje u razvoj otoka. Mjere aktivnosti financirane su na otocima u cilju održivoga razvoja i smanjenja depopulacije kao ključnih razvojnih ciljeva. Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2011.-koncipirano je način da su u prvom djelu iskazana pojedinačna ulaganja državnih institucija, javnog sektora a u drugom djelu su analizirani učinci i pokazatelji ulaganja u razvoj otoka kroz provedbu Zakona o otocima za razdoblje od 2007.-2011.godine s naglaskom na ulaganje od strane bivšeg Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kada je tadašnja uprava za otočni priobalni razvoj bila u sastavu tog ministarstva. Analizirana su ulaganja u otoke usmjerena prema prometnoj, komunalnoj infrastrukturi, poboljšanju povezanosti otoka sa kopnom, društvenoj infrastrukturi, gospodarstvu kroz izgradnju gospodarskih poslovnih zona i kroz projekt Hrvatski otočni proizvod, zatim subvencijama i potporama, prije svega potpori otočnim poslodavcima, subvencije za otočni javni, cestovni prijevoz, subvencije za pomorski prijevoz, subvencije cijene vode, zatim kroz tekuće potpore i ostale vidove ulaganja. U 2011.godini provedbom pojedinih zadaća i obveza utvrđenih zakona o otocima i drugim pozitivnim pravnim propisima RH je u razvoj otoka uložila 1,4 milijarde kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba milijardu i 54 milijuna kuna odnosi na bespovratna sredstva a 369 milijuna kuna se odnosi na kreditni program HABOR-a. U 2012. godini RH je u razvoj otoka uložila 1,77 milijardi kuna proračunskih sredstava i kreditnih sredstava, od toga 1,12 milijardi kuna su bespovratna sredstva, a 652 milijuna kuna su sredstva uložena kroz kreditni program Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Dakle, očito je da je došlo unatoč vrlo teškim gospodarskim prilikama i proračunskoj situaciji do povećanja ulaganja u razvoj otoka u 2012. i to za 353,77 milijuna kuna. Jedan od osnovnih preduvjeta razvoja napretka otoka je njihova što manja izoliranost odnosno što bolja prometna povezanost sa kopnenim dijelom. Upravo sa tim ciljem od 2004. do 2012. godine intenzivirane su mjere i aktivnosti koje doprinose poboljšanju sustava pomorskog prometnog povezivanja sa kopnom, otoka međusobno kao i javnog otočnog prijevoza. U razdoblju od 2004. do 2011. intenzivirana je planska izgradnja luka i prometne infrastrukture. Spomenuto razdoblje predstavlja period značajnog ulaganja u razvoj lučkih infrastruktura kada je iz državnog proračuna uloženo 333 milijuna kuna. Povećanje broja i učestalosti brodskih i trajektnih linija te uvođenje novih, bržih, većih i komfornijih brodova, uvođenje noćnih brodskih linija, uvođenjem otočne karte, tzv. vinjete, subvencijama pomorskog i cestovnog prometa postigla se bolja, brža, kvalitetnija prometna povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno. Tijekom 2012. u pomorskom prometu je prevezeno ukupno 11,15 milijuna putnika što je na razini 2011. godine, a u usporedbi sa 2004. godinom to je povećanje od 3 milijuna putnika. tiče broja vozila prevezenih na otoke i s otoka na kopno, u 2012. je taj broj iznosio 2,76 milijuna kuna što je neznatno manje, 1,18% u odnosnu na 2011. godinu, a u odnosu na 2004. godinu broj vozila prevezenih se povećao za 610 tisuća vozila. Što se tiče stanja putničke flote, Hrvatska putnička flota je obnavljana i modernizirana, dakle u promatranom razdoblju 2004., izgrađeni su novi brodovi, kupljeni su novi brodovi čime je flota zaista postala jedna od najmlađih u Sredozemlju. Nastavljeno je poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija, poticanje brodara nacionalnoj plovidbi kroz subvencioniranje razlike čini goriva te kroz subvencioniranje gradnje trupa i rekonstrukcije broda. Iz državnog proračuna je ukupno u razdoblju od 2004. do 2012. za subvencije i potpore u pomorskom prometu izdvojeno 3,27 milijardi kuna od čega je u 2011. izdvojeno 384 milijuna kuna, a u 2012. 376 milijuna kuna. Što se tiče ulaganja u ceste, u 2011. godini je na hrvatskim otocima uloženo u investicijsko redovno izvanredno održavanje županijskih lokalnih cesta 93 milijuna kuna, a u 2012. taj iznos je povećan na 229 milijuna kuna, dakle vrlo visoko povećanje ulaganja. Što se tiče … subvencioniranja otočnog javnog cestovnog prijevoza ono se provodi iz određene kategorije otočnoga stanovništva, to su učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od od 65 godina koje imaju pravo na besplatan otočni javni cestovni prijevoz. Subvencije otočnog javnog cestovnog prijevoza u prosjeku godišnje iznose oko 28 milijuna kuna, konkretno u 2011. je uložen iznos od 29,7, u cijelom promatranom razdoblju to je iznosilo u prosjeku 28 milijuna kuna. Ukupno od 2001. kada se ta mjera provodi do 2012. samo za subvenciju cestovnog prijevoza uloženo je 229 milijuna kuna. Što se tiče izgradnje objekata i sustava komunalne infrastrukture koja je naravno jedan od ključnih čimbenika kvalitete života u svim područjima, tako i na otocima. U razdoblju od 2004. do 2012. izrađeni su i stavljeni u funkciju brojni objekti i sustavi vodoopskrbe i odvodnje. Otoci se opskrbljuju vodom iz regionalnih vodovoda čiji su izvori na kopnu, a voda se doprema podmorskim cijevima. Isto tako izvršena su i ulaganja u lokalne vodovode koji crpe izvore na otoku, a imamo i treći sustav dovoda vode brodovima vodonoscima. Također se i dalje nastavlja primjena mjere subvencioniranja cijene vode u otočnim kućanstvima koji se opskrbljuju vodom, brodovodonoscem ili cestovnim vozilima, cilj je postizanja jednakih uvjeta opskrbe vode kućanstva na otocima koja nisu priključena na javnu vodovodnu mrežu s onima na kopnu što podrazumijeva da država treba izdvojiti sredstva za subvenciju tih troškova. Za tu je namjenu u 2011. izdvojeno 15,11 milijuna kuna, a u 2012. 15,3 milijuna kuna. Ukupno je u razdoblju od 2004. do 2012. u subvenciju cijene vode na otocima uloženo 113,6 milijuna kuna. Još jedan vrlo važan čimbenik razvoja otoka, naravno razvoja otočnoga gospodarstva. Dodjeljivanje državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta jedno od mjera za poticanje razvoja gospodarstva na otocima. Od 2006. do 2012. su se na javne pozive za provođenje javne mjere javilo 586 otočnih poslodavaca. Poslodavci koji su zadovoljili uvjete i kriterije ostvarili su pravo na 1294 potpore. Tim potporama je obuhvaćeno ukupno 20 tisuća i 556 zaposlenika. Ukupan iznos koji je dodijeljen kroz ovu mjeru je iznosio u promatranom razdoblju 62,9 milijuna kuna, dakle otprilike 63 milijuna kuna u subvencioniranje zapošljavanja. Najveći udio potpore dodijeljen je djelatnostima u turizmu i ugostiteljstvu, 38%, značajan dio odlazi na brodogradnju, 18% i ribarstvo 14%. Konkretno u 2011. su dodijeljene 174 potpore, za 2310 radnih mjesta, 7 milijuna kuna, 2012. 157 potpora za 2486 djelatnika, iznos je 8 milijuna kuna. Što se tiče obrazovanja, na otocima su ulaganja provodili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU putem programa usmjeravanja sredstava za razvoj otoka i priobalja, projekta izgradnje objekata komunalne društvene infrastrukture na hrvatskim otocima poznat kao CEB 4. Te projekte razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju poznat kao EIB 3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odnosno bivše ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta su u razdoblju od 2012.kroz navedene projekte uložili 183milijuna kuna u izgradnju vrtića, škola i sportskih dvorana. Izgrađen je i rekonstruiran 51 objekata od čega se 10 odnosi na vrtiće, 13 se odnosi na školske sportske dvorane. Osim toga važno je spomenuti da su također su uložena sredstva za uvođenja nastava na daljinu tzv. Projekt E-otoci. A i prije spomenuto ulaganje koje je vrlo važno za otočni obrazovni sustav to je subvencioniranje besplatno … /Govornik govori prebrzo, ne razumije se./ … prijevoza za učenike što omogućuje i dulji boravak djece sa obiteljima na otoku te školovanje u skladu sa modernim modernim dostignućima mislim pri tome na Projekt E-obrazovanja. Što se tiče zdravstvene zaštite od 2004.do 2012.je u projekte zdravstvene zaštite uloženo 68,5 milijuna kuna od čega je 2011.uloženo 2,27, a 2012. 7 milijuna kuna. Što se tiče posebno kategorije starih i nemoćnih kao vrlo važne kategorije za otoke, obzirom na njihovu starosnu strukturu valja napomenuti da je Ministarstvo regionalnog razvoja kao i bivše ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kroz program CEB 4 uložilo 33 milijuna kuna u objekte namijenjene starim i nemoćnim osobama, čime se omogućilo da svi veliki otoci dobiju domove za starije i nemoćne ili podružnice domova čime se značajno podigla kvaliteta brige o ovoj ciljanoj skupini. Kada govorimo o strukturi ulaganja, samo još par podataka, dakle u 2012.većina ulaganje je išla putem subvencije kapitalnih donacija 430 milijuna kuna, kroz ulaganja za poboljšanje prometne povezanosti s kopnom i otoka međusobno na što je otišlo 395 milijuna kuna. Što se tiče nadogradnje prometne infrastrukture ulaganja od 232 milijuna kuna, komunalna infrastruktura 214 milijuna kuna, ulaganje u gospodarstvo od 124 milijuna kuna. dakle sada govorim samo za 2012. Valja napomenuti još jednu mjeru to je povrat poreza na dohodak ustupljen otočnim jedinicama lokalne samouprave, dakle onaj dodatak na koji imaju pravo za kapitalna ulaganja. U 2012.su kroz taj dodatni udjel … porezna na dohodak izvršena ulaganja u iznosu od 42,8 milijuna kuna na otocima. Što se tiče realizacije projekata u okviru programa tzv. EIB 3 koji se provodi temeljem kredita Europske investicijske banka i ulaganjima državnog proračuna jedinice lokalne samouprave, radi se o programu vrijednom 50 milijuna eura bez PDV-a od toga 25 milijuna eura financira Europska investicijska banka dok 25 milijuna eura uvećano za troškove PDV-a će se osigurati u sredstvima državnog proračuna na to još ide udio lokalne samouprave. 2012.je pokrenuta realizacija, odobreno je za sada 7 podprojekata,na što je u 2012.utrošeno 7 milijuna kuna. naravno to je tek početak radova u pitanju. U narednim godinama će biti značajno ulaganje u puno većem iznosu. Što se tiče CEB-a 4 samo još zaključni podaci, 98 projekata je financirano kroz program CEB 4 na 39 hrvatskih otoka i poluotok Pelješac. mislim da ovaj kratki pregled ulaganja države u 2011., 2012.ali i u cijelom razdoblju od 2004.do 2012.jasno pokazuje da država i dalje značajno skrbi za razvoj ovih područja. U 2011.i 2012. razina ulaganja je i dalje vrlo visoka, u 2012.je ona još povećana u odnosu na 2011. Važno je istaknuti kreditni program HBOR-a na koji odlazi značajni dio ulaganja i koji je doživio znatan porast otprilike mislim adje u pitanju 300 milijuna kuna je više kreditnih plasmana HBOR-a u 2012.u odnosu na 2011.godinu. Još jedan podatak koji govori o stanju na otocima, za sve probleme koje otoci imaju ipak se može zaključiti da u razdoblju od 2001.do 2011., a što pokazuju podaci popisa stanovništva, prilike socioekonomske prilike na hrvatskim otocima se poboljšavaju ili u odnosu na neka druga područja Hrvatske sigurno nisu gora. Popis stanovništva je rekao sljedeće da je ako usporedimo 2001.i 2011.temeljem dakle popis stanovništva imamo povećanje sa 123 na 125 tisuća stanovnika ukupno na otocima. Međutim pošto su metodološki neusporedivi podaci i zbog razlike u metodologijama onda ono što su nam stručnjaci DSZ-a preporučili da koristimo podatke procjene stanovnika za 2010.govore da je situacija još bolja. Dakle po tim podacima ispada da je broj stanovnika se povećao sa 123 tisuće stanovnika u 2001.na 137 tisuće stanovnika u 2010.godini. bez obzira koja je metodologija točnija sigurno je jedno, a to je da socioekonomske prilike na otocima jesu teške ali ipak dijelom i zahvaljujući onim ulaganjima iz državnog proračuna očito je da su vidljivi puno bolji trendovi i po pitanju demografije ali i po pitanju ekonomskog stanja na otocima, pogotovo kada to hoćemo usporediti sa nekim drugim područjima RH. o tome govori i indeks razvijenosti, budući da prema indeksu razvijenosti od 50 jedinica lokalne samouprave na otocima i Pelješcu 31 jedinica lokalne samouprave ima indeks razvijenosti preko 100% odnosno radi se o iznadprosječno razvijenim jedinicama lokalne samouprave. Međutim Hrvatska država će i dalje podržavati razvoj hrvatskih otoka uvažavajuće sve njihove specifičnosti a prije svega problem prometne izoliranosti. Ali ne smijemo isto tako zanemariti činjenicu da otoci u usporedbi sa nikim drugim područjima zapravo sve više se mogu izdvajati po nekim pozitivnim karakteristikama. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvi se javio poštovani Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra u svom ste izlaganju dijelom se, a tako je i u samome izvješću referirali na podatke u proteklih 9 godina, dakle od 2004.-2012. godine i to je u redu, ja tu nemam nikakvih primjedbi. No ono što se da zaključiti za 2012. i 2013. godinu koliku je odgovornost za vođenje Hrvatske preuzela ova Vlada. Mi na otocima nismo i s time ćete se vjerojatno i složiti, dobili niti jednu novu mjeru u okviru projekata, zakona, programa koji bi se odnosili na otoke. Jednostavno Vlada nastavlja inercijom provoditi mjere koje je naslijedila od prijašnjih Vlada. Druga stvar što mi se čini da osim što nema tih novih projekata, čini mi se da ministarstvo nije dovoljno budno, matično ministarstvo za Hrvatsku kad je u pitanju donošenje drugih zakona drugih ministarstava u okviru Vlade i tu se nije u nekoliko, a o tome ću u pojedinačnoj raspravi, dovoljno dobro reagiralo u zaštiti na određeni način života na hrvatskim otocima kako smo mi to i očekivali. Dijelim držim da je to i zbog loše organizacije ministarstva u dijelu u kojemu je ukinuta bivša uprava za razvoj otoka i čini mi se da je u tom smislu i kadrovski, a rekao bih i organizacijski osiromašena bivša uprava za razvoj otoka koja je u ranijim ministarstvima činila na određeni način malo mini ministarstvo za hrvatske otoke. I stoga su i ovi pokazatelji koje te maloprije spomenuli, koji su pokazali život na otocima vjerojatno je rezultat takvog osmišljenog pristupa politike prema hrvatskim otocima. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa nisam mislio, ali gospodin zamjenik je spomenuo EIB 3 pa da odmah na početku raščistimo što je s tim. Vi ste sada rekli da je projekt pokrenut 2012., da je pokrenuto 7 projekata, potrošeno toliko novaca i da će se ovo nastaviti razvijati itd. U ovom domu dva puta sam već o tome govorio, dva puta smo dobili baš u ovoj sabornici odgovor da se taj projekt skida, da on više neće biti u toku, a na saborskom odboru također smo dobili odgovor da taj projekt završava sa 2013. godinom, znači u 2014. on se više provoditi neće osim u dijelu plaćanja ovoga što je pokrenuto. Vi ste sada rekli da se on nastavlja. Pa da čisto ne ostane u zraku ili da ispadne da vi govorite neistinu, recite nam što ćete napraviti sa EIB-om 3 koji se odnosi na otoke i priobalje.

Naravno, u ovoj sad proračunskoj situaciji mi nećemo tvrditi da će se sigurno provesti do kraja cijeli opseg programa kakav je. Naime, o čemu se radi? Mi smo u 2014. godini, 2015. godina će biti godina koja bi trebala biti obilježena korištenjem prije svega sredstava europskih fondova. EIB sredstva su kreditna sredstva koje vraća Republika Hrvatska i naravno da tu onda moramo biti oprezni i doista posložiti projekte na način da osiguramo provođenje projekta iz kreditnih sredstava u onoj mjeri gdje ne možemo odmah uključiti sredstva iz europskih fondova, ali čim budemo mogli uključiti sredstva iz europskih fondova nastavit ćemo provoditi takve projekte i takve programe financiranja iz europskih fondova. To nam je cilj. Ali nismo htjeli zaustaviti EIB 3 do kraja, naravno zbog toga jer još uvijek u ovoj 2014. godini nemamo u potpunosti razvijene programe koje možemo isto takve projekte financirati iz europskih fondova, ali moramo već sad misliti na 2015. godinu. Tonka Ivčević. **Ivčević, Tonka (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Zamjeniče ministra, vi ste rekli da se na otoke ulaže i dosta u socijalnu skrb kroz ulaganja kapitalnog u domove za starije osobe. Ja bih ovdje htjela nadodati još jedno šta nisam našla uopće u ovom izvješću, a vrlo je značajno

Znam da se provodi sigurno na Visu, na Hvaru, Lastovu, također na otocima na zadarskom području gdje Ministarstvo socijalne politike i mladih sufinancira plaće za gerontodomaćice, za pomoćne radnike, medicinske sestre. Isto tako i izdvaja za materijalne troškove za te centre. To se propustilo staviti u ovom izvješću, a jako jako je bitno za otoke jer evo na otoku Visu ministarstvo iz svojih sredstava izdvaja čak 600 000 kuna za ovu namjenu za koju sam rekla, a kroz naš centar mi skrbimo za 175 korisnika na području cijelog otoka i zapošljavamo čak 13 radnika.

Zahvaljujem. Pitam žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Za klub Nezavisnih zastupnika prijavio se Damir Kajin. Nema ga, taj klub gubi pravo na raspravu o ovoj temi. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana Tonka Ivčević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra gospodin Puljiz, gospodin Ćurlin, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama se nalaze dva izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima za 2011. i 2012. godinu i klub SDP-a će podržati oba izvješća. Na raspravu o učincima provedbe Zakona o otocima obvezuje nas članak 38. Zakona o otocima i dobro je da se o ovoj temi raspravlja u Saboru budući da su otoci hrvatsko prirodno bogatstvo, a nekretnine na otocima od osobitog nacionalnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njenu osobitu zaštitu. Održivi razvitak otoka podrazumijeva održivo korištenje otočnog potencijala, stalno poboljšavanje otočnog življenja, izgrađivanje ekološki podobne infrastrukture. Preferiranjem održivog razvitka otoka uspostavlja se nacionalni interes za upravljanjem otočnim razvitkom u cilju kojeg će se raditi programi potpunog i održivog korištenja otočnih resursa. Zbog toga treba dovesti u ravnotežu komparativne prednosti otoka i ograničavajuće faktore, s jedne strane klimu, zemljopisni položaj, otočni krajobraz, u većini slučajeva netaknutu prirodu, dobru perspektivu za razvoj turizma, poljoprivrede i ribarstva, a sa druge nedovoljnu povezanost otoka sa kopnom, manjak radno aktivnog i fertilnog stanovništva, nedovoljnu otočnu, lučku i cestovnu infrastrukturu mada mogu reći da su u prethodnom razdoblju ovo područje dosta ulagalo. Zapuštene i pretežno neprohodne poljske puteve, manjak infrastrukture, zbrinjavanje otpadnih voda i odlagališta otpada, nesređeni katastri i vlasništvo. U provedbi Zakona o otocima svojim proračunskim sredstvima sudjelovala su skoro sva ministarstva i veliki broj tvrtki iz javnog sektora. Svakako veseli da već niz godina postoje kontinuirana ulaganja u otoke, pa je tako i u 2011. godini u otoke uloženo skoro jedna i pol milijarda kuna, a u 2012. jedna milijarda što čini 20% više nego u 2011. godini. Ulaganja putem kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak su skoro udvostručena što nas navodi na zaključak da su povećane gospodarske aktivnosti na otocima. Budući da se ove kreditne aktivnosti odnose na ulaganja u turizam, u pripremu turističke sezone, u program razvoja gospodarstva, pripremu izvoza, IPARD razvoja ruralne infrastrukture, kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje i kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Ovo ukazuje da unatoč recesiji, težim uvjetima poslovanja gospodarstvo na otocima uspijeva zadržati razinu potrebnih ulaganja kako bi opstalo i nastavilo sa razvojem sa razvojem djelatnosti, iako smatram da je to još uvijek nedovoljno i da otoci imaju puno veći potencijal i mnogo neiskorištenih resursa koje je potrebno usmjeriti u razvoj. Zato nisu važna samo sredstva iz proračuna. Itekako su važni zakoni koje donosimo u ovom Visokom domu, a koji mogu utjecati na bolju gospodarsku klimu i nove investicije u Republici Hrvatskoj, pa tako i na otocima. Također je potrebno provesti veću decentralizaciju sredstava kako bi jedinice lokalne samouprave na otocima ojačale i samostalno mogle ulagati u razvoj svojih otočnih resursa. Dobar primjer su sredstva povrata poreza na dohodak ustupljena otočnim jedinicama lokalne samouprave. Na ovaj način se omogućava korištenje dijela poreza na dohodak, točnije 15,5% istoga na način da se porez na dohodak ostvaren na području općina i gradova ustupa općinama i gradovima koji zaključe Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. Iz ovih sredstava je u 2012. godini financirano 20 projekata u ukupnom iznosu od 43 milijuna kuna. Bilo bi još svakako dobro da se novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama planira ostaviti veći iznos prihoda ostvaren od koncesija na pomorskom dobru, gradovima i općinama na čijem području je taj prihod i ostvaren. Pomorsko dobro je najznačajniji resurs svih otočana i ne treba posebno objašnjavati zašto. Ali velika odgovornost jedinica lokalne samouprave jer se upravo one brinu o dijelu pomorskog dobra koje nije koncesionirano, a koji iznosi i preko 90% obalnog područja. Naše luke, rive, plaže, naša obala naše su ogledalo i o njihovom izgledu ovisi i naša prezentacija, ali i vrijednost same destinacije. Stoga svi odgovorni načelnici, gradonačelnici veliku pažnju poklanjaju uređenju otočne obale premda u najvećem broju slučajeva na dijelu obale gdje se ubire najveći prihod, a to su nautički vezovi upravlja netko drugi najčešće županijske lučke uprave i ubiru prihod koji onda na kapaljku vraćaju kroz investicije uložene u luku i to samo na tom dijelu luke. Za razvoj otoka važne su mjere koje se odnose na njihovo prometno povezivanje sa kopnom. Budući da je to najvažniji segment otočnog održivog razvoja i temeljna pretpostavka za vođenje otočne razvojne politike. Ovdje su poticaji usmjereni kroz tri aktivnosti. Poticaji redovitih pomorskih, putničkih i brzo brodskih linija putem Agencije za obalni linijski promet. U tu svrhu isplaćeno je 374 milijuna kuna potpora, je kroz 2012. godinu prevezeno preko 11 milijuna putnika, te skoro 3 milijuna vozila što je na razini prethodne 2011. godine. Ovdje bih samo dodala da smatram da bi trebalo smanjiti cijene putnih karata do otoka, da bi sezona trebala biti od 1.7. do 31.8. kada je ona zajedno u špici i da bi jedino tada mogli imati veće cijene, a ne od 1.6. kako je to sada slučaj kada otočani nemaju pune kapacitete. Iduća aktivnost je subvencioniranje razlike u cijeni goriva. Pravo na predmetnu potporu male vrijednosti su ostvarili brodari koji su obavljali djelatnost kružnih putovanja, jednodnevnog i višednevnog izletničkog turizma, te koji su prevozili teret unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru. I na kraju treća aktivnost koju je provelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je subvencioniranje gradnje trupe rekonstrukcije broda. Ovaj poticaj iskoristilo je 13 brodara u ukupnom iznosu od 3 i pol milijuna kuna. Što se tiče prometne infrastrukture uvjeti života otočnog stanovništva se uvelike poboljšavaju u čemu su najviše pomogle Hrvatske ceste koje su kroz investicije, redovno, izvanredno održavanje uložile 229 milijuna kuna. Vlada Republike Hrvatske pridaje važnost otočnom održivom razvoju kroz financiranje mnogobrojnih mjera. Analiza mjera otočne razvojne politike ukazuje kako su ulaganja u komunalnu i socijalnu infrastrukturu te brojna ostala ulaganja na otocima imala pozitivan učinak na razvitak otoka. Činjenica je da su otoci iznad nacionalnog prosjeka po indeksu razvijenosti ali se i dalje život na otocima percipira teško održivim, ukazuje na potrebu formuliranja novih mjera i politika prema otocima koji će imati razvojni cilj. Ovdje treba napomenuti da manji otoci na području Zadra, Šibenika i Dubrovnika pripadaju upravo tim gradovima koji imaju visok indeks razvijenosti pa samim time i oni nezasluženo dobivaju dobivaju taj visoki indeks što ih limitira u dobivanju novca iz Europskih fondova iz državnog proračuna. Zato predlažem da se otoci kod odobravanja sredstava i kod projekata za sredstva Europske unije kategoriziraju i dodatno i to na način kako ih dijeli Zakon o otocima na prvu i drugu skupina koja je puno pravednija jer evo u prvoj skupini a nalaze se svi nerazvijeni i nedovoljno razvijeni otoci za koje bi potpore morale biti puno, puno veće. Osim ulaganja koja sam do sada spomenula država putem ministarstava i javnog sektora ulagala je u komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, gospodarstvo, kulturu, obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb itd. što neću pojedinačno elaborirati jer je sve detaljno objašnjeno u samim izvješćima a dodatno je obrazložio i zamjenik ministra. Na kraju da zaključim. U otoke se proteklih godina puno ulagalo, nadam se da će tako biti ubuduće i da ćemo uz pomoć ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU moći pripremiti valjane projekte kako bi privukli što više europskih sredstava usmjerenih razvojnim potrebama otoka. Također se nadam da smo stvorili preduvjete za stavljanje u funkciju značajnog broja bivših vojnih objekata na otocima. Donesena je strategija upravljanja državnom imovinom, Zakon i uredba o upravljanju državnom imovinom te je ustrojen registar. Sve ovo trebalo bi značiti da ćemo u idućim izvješćima imati informacije koliko je bivših vojnih objekata stavljeno u funkciju u cilju razvoja gospodarstva na otocima. Zaključno, otoci su hrvatsko prirodno bogatstvo i tako se prema njima treba odnositi. Sinergijom Vlade, ministarstva, javnog sektora, jedinica lokalne i područne samouprave, gospodarstvenika i otočnog stanovništva moguće je napraviti velike iskorake, iskorake, zaustaviti depopulaciju i učiniti život na otocima poželjnim. Hvala lijepa. Kolegica Ivčević evo ja bi iako ste govorili u ime SDP-a potpisao od riječi do riječi što ste pročitali i što ste rekli i koji osvrt ste i presjek dali. Ali gdje je problem? Vi ste sve to dobro rekli i sve onako kako bi trebalo biti jer ste načelnica koja dolazi iz otoka, koja ima iskustva i koja zna teškoće otoka. Međutim, Vlada, vaša Vlada, naša, odnosno koalicijska Vlada radi sve obrnuto. Govorili ste o Zakonu o pomorskom dobru, kako treba ostajati više jedinicama lokalne samouprave a u prijedlogu Zakona o pomorskom dobru ukidaju se koncesijska odobrenja, predlaže se osnivanje agencije, manje sredstava i novaca jedinicama lokalnih samouprava. Govorili ste o cijeni karata, isto tako svjedoci smo da se karte iz godine u godinu i povećavaju. Govorili ste o broju linija na pojedinim prugama, svjedoci smo da se upravo za vrijeme ove vlade iz godine u godinu smanjuje broj linija na pojedinim područjima odnosno na pojedinim linijama. Govorili ste o komunalnoj infrastrukturi evo pa i i zamjenik ministra je rekao da je ključni čimbenik kvalitete života na otoku upravo ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Pa nikad manje se nije uložilo nego 2012. Govorili ste o indeksu razvijenosti, 58.6 milijuna je uloženo u, o indeksu razvijenosti ste pričali. upravo smo svjedoci da su pojedini otoci, npr. ja ću uzeti u Zadarskom arhipelagu Silbe i Oliba, Rave i Iža koji pripadaju Zadru izjednačeni sa indeksom jednog grada Zadra. Zar Vlada zaista misli da je identičan život na Olibu, na Silbi na Premudi, na Ravi kao u jednom gradu Zadru. Tako da stvarno pohvale za svaki govor ali to je ono što mi ukazujemo da dobro govorite ali sve krivo radite. Na repliku odgovara poštovana Tonka Ivčević. **Ivčević, Tonka (SDP)** Pa evo što se tiče Zakona o pomorskom dobru, prijedloga koji je na javnoj raspravi i još uvijek je na javnoj raspravi i mislim da je sam ministar na terenu shvatio, uvidio neke greške samoga zakona šta mi daje za zaključiti to što je već dva puta produžena javna rasprava i da ministar želi dobiti što više primjedbi sa terena kako bi se zapravo zakon uskladio i poboljšao što je moguće više. Evo osobno sam napisala 12 strana primjedbi na predmetni zakon i nadam se da ćemo ovo svi zajedno da se neki članci iz tog zakona i promijene. Što se tiče samih linija o kojima ste govorili, ja zaista nemam saznanja da je iti jedna linija ukinuta na području Splitsko-dalmatinske županije nije sigurno. A isto tako cijene sezonskih karata nisu povećane s obzirom na cijene koje su postojale za prethodne Vlade. nešto malo su se povećale cijene za otočane i to samo na brzo brodskim linijama tako da tu nije došlo zaista do nekih odstupanja od izvješća od 2011.i 2012. 2012. godine ali ja smatram evo da nije dobro ni onda pa nije ni sada, tako da to razdoblje bi ipak trebali smanjiti. Ali evo konkretno na otoku Visu, znači nama sezona za uvođenje dodatnih linija započinje 01.07., a sezona za poskupljenje karata započinje 01.06. i mislim da to sigurno nije u redu. Zašto možda manje ulažemo u komunalnu infrastrukturu kroz ovo razdoblje? Zato jer je većina već napravljena jer u komunalnu infrastrukturu zaista je jako puno uloženo, ja to mogu reći opet za svoje dalmatinsko područje, mi smo zaista evo svi riješili i vodoopskrbu i ceste i još jedini problem na ovom području je eventualno odvodnja i sanacija odlagališta na čemu se sada radi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Ivčević, ja bih se s vama složio u vrlo, vrlo veliko dijelu vašeg izlaganja, a posebno bih se složio u dvije natuknice koje ste izdvojili. Prva se odnosi na cijene karata u pomorskom prometu, pogotovo datum povećanja odnosno uvođenja sezonskih cijena i s druge strane, vaše zalaganje za bolju prometnu povezanost i veći broj linija. Kažete da se nije ukinula ni jedna linija na Jadranu. Ukinulo se linija, ali ne znam što vi podrazumijevate linijom. Ukinula se frekvencija učestalosti, smanjena je, strašno je smanjena učestalost na pojedinim linijama. To je isto ukidanje linija, a i sami govorite ukinula se duž obale. Dakle, da bi se ovo što ste vi rekli moglo ostvariti, s čime se slažem, potrebno je da Agencija za linijski obalni i pomorski promet ostane na razini sredstava subvencija državnog proračuna koji je imala najmanje u 2012. godini jer su problemi nastali već u 2013., a kakvi će problemi biti u ovoj godini, o tome ćemo još imati prilike razgovarati jer je za ovu godinu proračuna predviđeno za agenciju 326 milijuna kuna, negdje oko 60 milijuna kuna manje. E pa kako vi mislite da će ova Vlada, ako se složi s vašim smanjenjem cijena karata i da visoka sezona ne bude trajala koliko traje sada kada su u pitanju cijene karata i kako će povećati veći broj linija prema otocima kad u isto vrijeme agenciji smanjuje cijene. Jedino je moguće daljnje povećanje cijene karata ili ono što se događa, a to je da čak ne plove ni one linije koje su ugovorene, ali o tome ću pak kasnije kada budemo u pojedinačnoj raspravi jer nemam više vremena. Na repliku odgovara poštovana Tonka Ivčević. **Ivčević, Tonka (SDP)** Pa ja se slažem s vama kolega Bačić, mislim da su subvencije već ugovorene jer je natječaj za sve brodare bio u prošloj godini i točno se zna po kojoj liniji je kolika subvencija i mislim da od toga nitko ne može odstupiti i da je to zagarantirano i da to ni jedan proračun ne može umanjiti jer su to višegodišnji ugovori. Tako da se ja ne bojim za taj dio i mislim da će ovaj broj linija koji imamo za sada sigurno i ostati. Ponovno ponavljam, nema zaista nikakvih saznanja da je bilo koja linija ukinuta, osim duž obalne linije jer je ona bila sezonska, na evo cijelom području, koliko ja znam je isto kao što je i bilo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. Stajalište kluba HDZ-a predstavit će poštovani Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče i pomoćniče. Evo i stava kluba HDZ-a. Mislimo najprije da je zakašnjelo raspravljati o izvješću za 2011. i 2012. uz članak 38. koji je spomenuo zamjenik gdje Sabor najmanje jedanput godišnje treba biti obaviješten što se dešava po tome, znači da smo već trebali dva puta u dvije godine raspravljati o politici prema otocima. Ono što smatramo najgorim, a to smo već i spomenuli je ukidanje Uprave za otoke i pretvaranje iste u sektor unutar Ministarstva regionalnog razvoja. Mislim da je to jedan od najlošijih poteza koji se mogao desiti otocima i otočanima jer su iskustva u proteklih 14 godina pokazala da jedino kada je uprava bila samostalna, da jedino kada su upravu vodili ljudi sa otoka se ostvario pravi razvoj i puna afirmacija hrvatskih otoka i država je tu pokazivala iznimnu pažnju i pažnju i ostvarivala je dobre i kvalitetne projekte. Nije dobra praksa da nakon dvije godine osnivamo Otočno vijeće, barem smo to mogli napraviti u prvoj godini jer je to jedan običan mali čin i to je loše. A što je još najgore? Da ovo izvješće po prvi puta u povijesti nije raspravio saborski Odbor za pomorstvo. Nikada se to nije desilo da ovom izvješću jedan tzv. matični iako jesmo u regionalnom razvoju, ali saborski Odbor za pomorstvo ovo nije uopće razmatrao niti je raspravljao. Sve drugo moglo bi se svesti po već viđenom jer usprkos ovom nesnalaženju davno postavljeni zakonodavni okvir pokazuje da su kao i svi ostali programi prema otocima moguće bez puno velikog truda usmjeriti iznos preko milijardu i 300 milijuna kuna, što je nekakav desetogodišnji prosjek. Kad govorimo o otocima moramo znati da ih ima 78 otoka, 524 otočića, 642 hridi, ukupno 1244, da čine 5% površine RH, da broj stanovnika čini ukupno 3% ukupnog stanovništva RH, da Hrvatska da Hrvatska ima drugu najrazvedeniju obalu u Europi poslije Norveške, da su oni snažan turistički potencijal, da na njima imamo registriranih negdje između 250 i 300 tisuća ležaja bez jednog dijela koji nije registriran, a tiče se vikendica i privatnih kuća, da prema otocima plovi 50 državnih linija, 24 trajektne, 11 brodskih, 15 brzobrodskih, da je naseljeno njih 67 od čega 50 stalno, da je najviše stanovnika na otoku Krku, 19 tisuća 286 imamo i tri Nacionalna parka Mljet, Kornati i Brijune i dva Parka prirode Lastovo i Telašćicu. I struktura ovog izvješća pokazuje da je iz godine u godinu jednaka, više-manje prepisuju se i stari podaci pa i zamjenik je dao jedan cjelovit prikaz od 2004.do 2012.više 2012.više manje se osvrtao na to nego ono što je bilo konkretno u 2011.i 2012. I programi su postavljeni davno, kapitalne i tekuće pomoći lokalnoj samoupravi, subvencije vodoopskrbe, subvencija cestovnog prijevoza, HOP, subvencije pomorskog prijevoza, potpore male vrijednosti, izgradnja lučke infrastrukture, poseban dio poreza na dohodak, zajmovi CEB 4 i EIB 3 krediti HBOR-a i po novome ono što je jedino novo to su europski fondovi. 3 milijarde 200 u dvije godine od toga 2179 bespovratno milijardu i 20 putem kreditiranja to je opet slično u strukturi u proteklih desetak godina. Kao što su i najznačajnija ulaganja došla iz ministarstava koja su to radila i prethodnih godina Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, HEP, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, HBOR i tu iznosi variraju od godine do godine, neka malo više, nekad malo manje ali preko milijardu uvijek bude. Mi smo čuli sve što se dešavalo, nismo čuli što i kako dalje. Pa pogledajmo pomorsku povezanost, čuli smo već nešto ali da bude jasnije. U 7 godina broj putnika na brodskim trajektnim linijama povećan je za 3 milijuna. 2004. 8 milijuna 140, 2011. 11 milijuna 170 tisuća. Broj vozila se povećao za 594 tisuće, 2004. 2 milijuna 153 tisuće vozila, 2011. 2 milijuna 797 tisuća vozila. U 2011.u brzobrodskim linijama prevezeno milijun 121 tisuću putnika. Kada pogledamo 2012.i usporedimo to sa dostignutom u 2011.imamo pad od 33 tisuće vozila 13 putnika manje, a na brzobrodskim linijama 51tisuća putnika 51tisuća putnika manje. To su rezultati mjera koje su se povukli i oni koji tvrde da kada poskupite kartu da će sve biti isto, dobili su statistički uvjerenje da nije tako i da o tome treba itekako voditi brigu. Nakon sedmogodišnjeg ulaganja 2004.-2011.u program obnove flote Jadrolinije koji je bio vrijedan 130 milijuna eura u flotu je ušlo 12 novih trajekata Marijan, Cres, Bol, sv. Krševan, Zadar,Supetar, Juraj Dalmatinac, Hrvat, Ilovik, Biokovo, Jadran i Korčula, dva katamarana Karolina i Novalja u međuvremenu u tom vremenu i rapska plovidba kao privatni mali brodar kupio i svoja i nabavio svoja dva trajekta sv. Marin i Barbat. U ove dvije godine imamo najavu 4 nova trajekta Jadrolinije. Nadam se da će uskoro zaploviti i tu je neki program čuo sam 30-ak milijuna eura ali treba razmisliti što i kako dalje. U lučku infrastrukturu u razdoblje 2004.-2011.uloženo je 335 milijuna kuna i obuhvaćeno je 72 luke. Sanacija,dogradnja, izgradnja. U izvješću za 2012.nema nijedne luke u koju se ulagalo iako je pozicija unutar Ministarstva pomorstva postojala što se desilo s tim novcima mi ne znamo. Kakav je zaključak? Pa od broja putnika i vozila na 50 državnih trajektnih, brzobrodskih linija sugerira da je taj segment doveden u razdoblje kada treba odrediti što dalje, što sa obnovom flote, što sa cijenama koje su porasle, što sa frekvencijama, a posebno što sa odnosom prema malim otocima koji su u sastavu velikih gradova. Danja stagnacija i nepoduzimanje aktivnijih mjera dovest će do daljnjeg pada prometa i prihoda, to ukazuju trendovi. Ako se desi ovo što je jučer najavljeno da će nam smanjiti još dodatno subvencije u pomorskom prometu zbog toga što treba rezati, postavlja se pitanje kako će funkcionirati Jadrolinija sa novim kreditnim obavezama, sa preuzetim od prije? Sa smanjenom subvencijom dovodi se u pitanje opstojnost i samog državnog brodara. Nadam se da će biti dovoljno pameti da se u taj segment ne dira iako je srozan čuli smo za gotovo 60 milijuna kuna u odnosu na 2011.godinu. U području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi nema novih pomaka. Nakon intenzivne obnove domova zdravlja, domova za starije, škola, sportskih dvorana ova dva izvješća pokazuju da osim da završetka dvorane u Tisnom i ambulante u Kalima nema novih projekta. Zabrinuti smo najavom ministra obrazovanja da će ukidati male područne škole na čitavom području RH što vjerojatno uključuje i hrvatske otoke. Takav potez bio bi nerazuman i dugoročno bi učinio nepopravljivu štetu ukupnom životu na otocima, posebno malim, a značajno bi utjecao i na demografsku strukturu hrvatskih otoka. Onaj tko to učini pokazat će da ne razumije niti vrijeme, niti mjesto, a niti vlastitu misiju u obrazovanju. Slično nam se događa i u pravosuđu sa najavljenim ukidanje sudova. Subvencije cestovnog prometa, pomorskog prometa i vodoopskrbe omogućavaju jeftiniji život i one su zadržane na nivou 410 milijuna kuna godišnje. Što se tiče gospodarstva mislim da je potrebno osmisliti nove programe jer same potpore male vrijednosti i ovih 60-ak milijuna kuna u proteklih 7 godina nisu dovoljna pomoć. Vrlo vrijedan je tu HOP Hrvatski otočni proizvod projekt od vizualnog označavanja otočnih proizvoda. Velika je kvaliteta i dostignuće 334 proizvoda koja su označena sa 19 otoka i poluotoka Pelješca od 121 otočnog proizvođača. 500 tisuća kuna godišnje nije dovoljna potpora da taj projekt ide dalje. Ono što se desilo i događa se u Zagrebu bilo bi potrebno završiti ovaj prostor i omogućiti prvu specijaliziranu trgovinu takvim proizvodima u najvećem gradu u RH. Poduzetničke zone na otocima ostaju iako ulažu u infrastrukturu poprilično su prazne. Usprkos novom Zakonu o strateškim investicijama, mislimo da je potrebno jedan drugačiji način pristupiti i tom problemu. Što se tiče zajmova, CEB 4 bio je najveći projekt u povijesti investiranja u infrastrukturu hrvatskih otoka vrijednosti 386 milijuna kuna bez PDV-a po 193 milijuna dali su RH i Banka Banka CEB. Obuhvaća 98 od prvotno planiranih 110 projekata kojima se trebalo modernizirati jedan dio ruralnog područja izgradnjom komunalne društvene infrastrukture na 39 hrvatskih otoka. 3 ugovor o financiranju potpisan je 15. rujna 2011. godine. On je još uvijek danas dostupan, Sabor ga je raspravio. U njemu jasno piše 50 milijuna eura bez PDV-a, 25 banka, 25 država, rok otplate 20 godina, rok počeka znači 5 godina, prva tranša avansa 7 milijuna eura, već u 2012. godini bez potrebe da država daje svoj dio unutar tih 7 milijuna eura. I dolazimo do situacije da ministarstvo odlučuje da se taj zajam ukida, da se zaustavi, da ono što nije iskorišteno da se ne uzima i da plati one penale koje treba platiti. Je li to razumna odluka? Smatram da ne može ministar financija voditi Ministarstvo regionalnog razvoja. Ako nama Linić vodi Ministarstvo regionalnog razvoja mi to moramo znati. Dugoročna i kvalitetna politika taj bi zajam kao najpovoljnija sredstva koja danas možemo dobiti, tu su kamate ne više od 2,5%. Rok otplate Rok otplate je dug, poček sasvim povoljan, rok korištenja 4 godine s mogućnosti produženja tog roka. Prva tranša dočekala je vlast, novu vlast, bili su određeni projekti, banka je odobrila projekte. Poslana su pisma namjere za prvu tranšu i projekt se pokrenuo u 2012. U 2013. imali smo u prvoj godini 30 milijuna, sada je bilo 50 milijuna pa nije realizirano, sada je opet ostavljeno 50 i čujemo na odboru jedna priča zajam ćemo ukinuti, to je gotova priča, zamjenik kaže sada zajam se nastavlja. Minimum je da znamo što nas čeka jer su to jedina sredstva na koja možemo računati, na koja računaju načelnici, gradonačelnici i trebaju biti njima dostupna jer ako se mogu drugi zaduživati, ako se može davati jamstva mnogim javnim poduzećima mislim da 25 milijuna eura kredita prema hrvatskim otocima nije nešto što ova država ne može u tim rokovima koji su postavljeni osigurava, tim više što znamo da je Ministarstvo regionalnog razvoja prošle godine u rebalansu oduzeto 130 milijuna kuna na kraju godine koji su mogli biti dio domaće komponente. I zaključno, trebamo odrediti što dalje, što hoćemo, hoćemo li mijenjati Zakon o otocima, da li nas zadovoljava aktualno stanje koje se može nazvati stagnacija. Jesu li EU fondovi jedino što preostaje od očekivanja ili će se razmišljati o drugim vidovima pomoći. Ostaju li pri stavu da EIB 3 treba zaustaviti ili odustati od istog. Što se zakonodavnog okvira, pozdravljamo činjenicu da Zakon o otocima ostaje, ali molimo vas ostavite i Zakon o brdsko-planinskim područjima i PPDS-u, oni nisu smetnja razvoju ove države, a najmanje su teret. Vrijeme je da se promijeni Zakon o otocima nakon punih 8 godina. Zbog toga predlažemo novu raspodjelu ili razvrstavanje hrvatskih otoka u pet skupina. U prvoj bi bili … otoci: Krk, Pag, Vir, Murter i Čiovo; u drugoj veliki otoci najbliži kopnu: Rab, Cres, Lošinj, Ugljan, Pašman, Šolta, Brač, Korčula i Hvar; u trećoj bi bili pučinski otoci, oni koji su veliki ali najudaljeniji od kopna: Dugi otok, Vis, Lastovo i Mljet; u četvrtoj mali naseljeni ili povremeno naseljeni otoci u administrativnom sastavu velikih lokalnih samouprava na kopnu i otocima: Unije, Susak, Ilovik itd., da ne nabrajam, i u petoj bi bili mali nenaseljeni otoci. Na ovakvoj podjeli bazirati sve moguće mjere i pomoći iz državnog proračuna, sufinanciranje projekata, primjenu Zakona o regionalnom razvoju, kao i moguće olakšice za određena područja. Preispitati odredbe o pravu prvokupa nad nekretninama na otocima jer se ista s teškoćama primjenjuju. Jednostavno ne ide. Ukinuti odredbe koje se ne primjenjuju o državnim programima, programima održivog razvitka otoka, preispitati to nakon ulaska u Europsku uniju, kao i odredbe o lovu i malom ribolovu, Povjerenstvo za otoke itd. Ima podosta stavki članaka koje taj zakon određuje, a koje su u teškoćama ili se ne provode. Bilo bi dobro da napišemo novi Zakon o i mislim na kraju da nije dobro da se na otocima govori izjavama na otocima se dobro živi. Živi se kvalitetno, živi se ponešto bolje nego nekada davno, ali još 10-tak godina trebat ćemo skrb ove države i država tu mora konačno odrediti. Izvješća su prošlost, to je ono što je bilo, ali nas interesira što nas čeka i gdje trebamo završiti, ne samo u sljedeće dvije godine nego najmanje sljedećih osam. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na ovo izlaganje imamo prijavljenih 7 replika. Sasvim sigurno nećemo ih uspjeti apsolvirati svih 7 do stanke. Prvi se za repliku javio Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, s pravom ste zamijetili kako saborski Odbor za pomorstvo, promet i veze nije raspravio ovo izvješće prvi puta otkada se izvješća podnose u Saboru, a on bi kao što je i Odbor za regionalni razvoj trebao biti matično tijelo ovoga Sabora jer je Zakon o pomorskom povezivanju i prometna povezanost otoka pretpostavka razvoju hrvatskih otoka. Pa iz samog se izvješća vidi da svaka treća kuna koju država ulaže u otoke dolazi upravo iz Ministarstva pomorstva kroz subvencioniranje pomorskog prometa. Pa na tom tragu kad sam, maloprije nisam uspio zbog vremenskog ograničenja gospođi Ivčević replicirati, ukida se jedna vrlo važna pomorska linija na hrvatskim otocima koja postoji od vajkada, a koja je povezivala tri županije i to Županiju zadarsku, Županiju primorsko-goransku i Županiju istarsku, istarsku, a to je brzobrodska linija Zadar-Ilovik-Mali Lošinj-Unije-Pula koja je brzobrodska linija praktično naslijedila jednu dugogodišnju brodsku liniju koju je obavljalo brod Marina koja je praktično i turistička veza, ali u svakom slučaju doprinosila je razvoju ovih zadarskih otoka koji se nadovezuju u Zadarskom arhipelagu. Prema tome Vlada je tu liniju ukinula, nije koncesionirala, nakon 60-70 godina praktično ta linija se prekida i što to znači za život tih otoka, ta turizam pa i Malog Lošinja koji je bio povezan sa Zadrom i Pulom i taj cjelokupni, tu dio hrvatskih otoka mislim da ste i vi toga svjesni. I slažem se s vama u potpunosti da da projekti koji kao što je EIB 3 koji su bili razvrstani i određeni za hrvatske otoke, dijelom i za priobalje treba nastaviti jer tako povoljno kreditnu liniju za ulaganje u infrastrukturu bilo komunalnu, bilo društvenu teško više možemo naći i ne vjerujem da nije bilo tako malo novaca da se taj projekt ne dovrši. Hvala lijepo. Kolega Bačić, mi smo s pravom upozorili, a vlast je ta koja mora odrediti što hoće. Mi iz oporbe jednostavno možemo samo upozoriti, a upozoravamo na stanje u pomorskom sektoru jer nam to govore i brodari. Ja ne znam s čime se bavi Jadrolinija. Jučer čitam evo izlazi 4 trajekta. Oni raspisuju natječaj da im netko kaže kako će se zvati ti trajekti, da im netko kaže kako će se zvati 4 novoizgrađena trajekta koji trebaju zaploviti tokom ove ili krajem ove godine. A sa strane vrebaju opasnosti. Zaduženi su kreditno, dala su se jamstva. O.k. Ali ako nam smanje subvenciju još dodatno kao što je jučer bila najava jer da svi moraju rezati, a posebno sektor pomorstva, prometa, infrastrukture onda moramo jasno reći otočanima. Gospodo ako vam odu subvencije dole još 20-tak milijuna kuna ili 30 dobit dobit ćete skuplje karte. Nema drugog supstituta osim skupljih karata, a ako je to interes ove Vlade onda neka to napravi, a mi znamo kako će otočani na to reagirati. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolega Boriću. Drago mi je slušat vaše izlaganje jer sve danas znate, sve znate, u sve se razumite. Kad ste bili državni tajnik odnosno 8 godina na vlasti dosta ste toga zaboravili ili sigurno niste znali. Što se tiče novih brodova, ukidanje linija mislim da ste 2011. već ukinuli duž obalnu liniju, a niste osigurali ni kvalitetan brod koji bi moga zamijenit, nego vozi stari brod sa jako upitnom kvalitetom i samog prijevoza. Što se tiče škole, ukidanje škola. 2010. ste počeli ukidati kad ste stvorili školu mrežu. Već je došao upit ukidanja određenih škola. Pričate dosta, a ne samo vi nego i ostale vaše kolege. Ministar financija vodi ovo ministarstvo, ministar financija vodi ovo. Mislim da dobar domaćin treba ostaviti svojim nasljednicima nešto da mogu kvalitetno živjeti. A vi ste otišli, što ste ostavili to vidimo svi. Hvala. I sam zamjenik je ponovio sve programe, iznose koji su ostvareni temeljem tih programa. Pa to je valjda nekakva ostavština. Što bi trebali ostaviti? Govorite kao da ste iz Pančeva? Pa mislim, vi svaki put nama sugerirate što smo mi sve to trebali napraviti. Pa vi vodite ovu državu, vi ste dobili mandat da osmislite barem jedan program u četiri godine. Što ste napravili u godinu dana? Ukidate i ono što je bilo dobro. Pa ako je to rješenje, pa napravite. Jel' može tome netko stati na put? Mi u oporbi sigurno ne. Ali nećete nam zabraniti pravo da mi govorimo, a govorimo ono što je istina. Tko je ukidao škole na otocima? Pa mi smo radili škole za jednog učenika na Premudi i dan danas je tamo. I treba da stoji tamo, na malim otocima, svim zadarskim. Uveli smo mi program e-školovanja koji je dobio prvu nagradu u Barceloni kao najinovativniji i danas se primjenjuje, ali ne u dovoljnoj mjeri jer nema sposobnosti razvoja širokopojasne mreže uz sve agencije, uz sve HAK-ome, uz sve ono što ste porazmještali po svim agencijama i gdje god ste stigli. Što se tiče brzo brodske linije bila je, barem sezonska. Vi ste ukinuli i to. Jer vama što god je bilo ne valja, jer ne znate izaći iz problema u koje se sami uvaljujete a uvaljujete se jer nemate strategiju i ne znate što trebate raditi. A mi smo ponudili i rješenje ako ste me slušali. Idemo napraviti n ovu sistematizaciju otoka, mislim da je prilagođena novom vremenu. Dajmo novi Zakon o otocima, imate vremena dvije godine, raspravimo ga, donesimo ga konsenzusom i stojimo iza njega kao što se stajalo punih 13 godina. I nemojte nam stalno govoriti što ste nam to ostavili. Pa vi vodite ovu državu i recite što hoćete od nje. **Stazić, Nenad (SDP)** Svome klubu, klubu HDZ-a sada će replicirati Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Meni je naime jako drago što ću replicirati u ime svoga kluba. svoga kluba. U ime vašeg kluba je govorio gospodin Borić./… Znam, ali replicirat ću kolegi iz svog … …/Upadica Stazić: Klubu, vi replicirate klubu./… Da znam, vi to uvijek naglašavate, pa mislim da je to jako važno. Inače kad se replicira drugačije to nikad ne naglasite, ali nebitno. To je jako malo važno u odnosu na ovu tešku problematiku koja je pred nama.

Govorili ste i o tome da prepisuju se stari podaci. Naravno, naglasili ste jer novih nema. Vidite kolega Borić, ne mogu oni nikako doći do rješenja zato što je percepcija života na otoku naprosto percepcija ona koja se oglasila iz hladovine vile na Hvaru opijen cvrčkom kada je premijer rekao da se na otocima u stvarnosti jako dobro živi, čak možda malo bolje nego na kopnu u sjeverozapadnu Hrvatsku. Nakon toga je sjeo u službeni avion i besplatno otputovao na Krk. ne može se, na taj način se ne može sagledati problematika. Govorili ste o obrazovanju. Ministar Jovanović najavljuje ukidanje malih područnih škola. To se nigdje ne dešava u cijelom svijetu ni na jednom otoku. Ono što ste rekli i za jednog učenika se održava nastava. Na koji se način subvencioniraju profesori i nastavnici da rade na tim otocima? Ni na koji, nego im se čak uskraćuje i redovita naplata za put. naime, njima će se sad i od plaće uzeti, pa prolazi ljeto, cvrčci prestaju cvrčati, premjer je već odavno zaboravio što je rekao a otok živi i živi, a kako najbolje to znaju otočani, što im ostane vjetar i bura. Josip (HDZ)** Kolegice Sumrak, mi smo upozorili, mi smo iznijeli stanje kakvo jest i minimum razumijevanja vlasti bi bio da ili nešto uvaži ili radi po svome. Zašto bi bila važna uprava za otoke onih 12 godina i u vremenu koalicijske vlasti je bila uprava za otoke tada sa PPDS-om zajedno ali je bilo. Bilo je otočanin, bio je Hvaranin na čelu i krenuli su programi. Nastavili smo, zakonodavni okvir je bio čvrst i siguran, samo jedanput se mijenjao i nije bio teret. Neki zakoni ovdje se mijenjaju triput godišnje. Sada je došlo vrijeme nakon osam godina da preispitamo neke odredbe. Neke ne idu, jednostavno ne idu i nudimo rješenja. S druge strane imate nekakvu kritiku ili napad jer je to najvažnije ili to je najpametnije danas izvesti jer ne znaš što ćeš dalje, pa pokazuju indeksi, pada nam promet. Mi smo tri milijuna rasli u osam godina i stali smo, gotovo hoćemo li dalje. treba li nam nekakav inovativni projekt recimo u brodskom povezivanju za ove male otoke. Treba li Hrvatska brodogradnja koja može izgraditi taj brod napraviti jedan brži brod koji može uzeti ne znam 20 automobila, 50 putnika koji će zamijeniti neki trajekt koji je loši ili nam treba još ne znam 7 velikih trajekata s kojima možda više nećemo znati gdje ćemo s njima. To netko mora odrediti. I to tražimo od politike da nam kaže a ne da se ovdje prepucavamo što je tko nekada napravio i da li je to dovoljno dobro što je ostalo jer eto idemo po inerci pa ćemo već negdje završiti. Onaj tko se usudi ukidati škole na otocima, taj ne zna što radi i bolje mu je da odustane prije nego što je o tome uopće pomislio, a to je kada je za vrijeme Sanadera koji je pobjedonosno došao ovdje da se neće više otuđivati imovina na otocima odnosno nekretnine, spomenuli ste pravo prvokupa. Međutim nevolja je bila u tome, odmah na to smo i tada upozoravali što nisu bila osigurana sredstava u državnom proračunu gdje bi država otkupljivala otkupljivala je li ukoliko dolazi do želje za prodajom od samih vlasnika. To je jedna stvar. Govorite također i o školama, o životu, tko sve dira škole, međutim moramo se prisjetiti i naći odgovor što sada i dalje da su mnogi otoci imali industriju svoju, samo ne reži dakle moja majka na otoku Braču u vrijeme mog djetinjstva kada sam dolazila tamo malo mjesto imalo je 3 tvornice. Sada što treba napraviti? I to govorite, treba naći jednu dugoročnu i kvalitetnu politiku za otoke što vi kao pomoćnik, dugogodišnji pomoćnik za otoke sigurno i znate a to nije prebacivanje kada smo u opoziciji na centralnu vlast i obrnuto. Briga za otoke i države ali prije svega i jednako tako i županija i gradova i općina a pogotovo onih gradova koji u sastavu svog grada imaju otoke kao što je to Zadar, on ima i Premudu, Silbu, Olib, Iž, Ravu, Molat ima devet otoka i što je tu potrebno, potrebno je prije svega da imaju infrastrukturu koja je jednaka kao i u gradu, da se osmišljavaju programi, EU fondovi upravo obiluju upravo sredstvima za ruralni razvoj gdje se može raditi što god ruralna sredina hoće samo prije svega na lokalnoj samoupravi je da pomogne građanima i sama predloži projekte kako bi se mogla povući Hvala lijepo kolegice Ingrid. Drago mi je što se tiče prvokup, to je bilo zamišljeno, dobro je zamišljeno, mi smo to proveli, Državno odvjetništvo je dalo popis, zabilježili smo si RH na sve nekretnine, blokirano, osam godina nitko nije uspio prodati više ni jednu svoju nekretninu. U čemu je problem? Ne u tome da li država ima ili nema sredstava. Problem je bio u tome što je ta priča bila prenapuhana, koja je izašla vani onako prodaju se hrvatski otoci, i dan danas ih ima na mnogim oglasima, prodaju se u cjelini, recimo na Kvarneru u jednom djelu Istre i mogu se prodati, treba proći određenu proceduru od lokalne samouprave i države. Da li je interes države da kupi sve te nekretnine. Ni tada nije bio, da li je bio interes da se zaštiti negdje gdje je to bilo potrebno, je, ali takvih nekretnina u prodaji nije bilo. Nakon osam godina imamo iskustvo, možemo vrlo lako izmjenama zakona to riješiti, možemo ukinuti cijelu onu glavu koja se tiče prvokupa i ostaviti to na tržištu da vidimo što ćemo sada kada tržište nekretnina uopće više ne funkcionira ili ga u gotovosti i nema. Da li postoje zainteresirani koji žele kupiti cijeli otok ali prije toga potrebno je proći ona tri koraka, odredimo granicu pomorskog dobra da znamo što je državno, što se ne može prodavati a što je tada bio slučaj kod jednog otočića i da znamo gdje s time onda smjera. Što se tiče malih otoka mi smo predložili jednu novu sistematizaciju a tu su ovi mali, naseljeni ili povremeno naseljeni otoci u administrativnom sastavu velikih lokalnih samouprava na kopnu i otocima. i otocima. …/Govornik se ne razumije./… Premuda, Silba, Olib, Ist, Iž, Rava, Mola, Sestrunj, Zvjerinac, Vrgada, Prvić, Zlarin i da ne nabrajam dalje koje od toga što pripadaju jednoj administrativnoj velikoj jedinici na kopnu nemaju gotovo ništa. Oni funkcioniraju na nivou mjesnih odbora i njih i država teško može supbotirati jer su indeksu razvijenosti jednako razvijeni kao i grad Zadar, Šibenik, Mali Lošinj, Dubrovnik i Trogir. Kolega Boriću, evo vi kao iskusan čovjek koji radi u ministarstvu vrlo dobro ste to detektirali, konstatirali ste a ustvari najbolje priznanje vam je dao i gospodinu Bačiću i svima koji su radili u ministarstvu pomoćnik ministra koji je 90% svog izlaganja govorio period 2004.- 2011. i sve što se napravilo i 90% toga svega što je danas rečeno, a što se je napravilo, napravilo se upravo u tom periodu. Govorili ste da se malo i zakasnilo s ovim izvješćem, pa nije baš malo, negdje oko 2, 3% ljudi je umrlo od ukupnog broja na svim našim otocima od 01.01.2011. pa do današnjeg dana tako da oni nemaju prilike čuti jadni ovu raspravu. Također ste ukazali da je Zakon o otocima bio dobar, s čime se svi slažemo i da je dao svoje, rekli bi kroz svih ovih 15 godina da se puno toga napravilo na temelju Zakona o otocima, da ga treba na neki način promijeniti, promijeniti, modificirati, dali ste čak i primjer s kojim se slažem i jedan model kako bi to sve izgledalo, ali upozorili ste i na najveću opasnost, a to je opasnost za otočane, smanjenje subvencija u pomorskom prometu. Svak' onaj tko živi na otoku zna da je prometna povezanost jedna od najvećih i osnovnih uvjeta za život na otoku i zaista ne smije se dopustiti i ne smijemo ići u taj eksperiment da se smanjuje subvencija jer se to prelama preko ne Jadrolinija, ne ostalih 12 brodara, nego to se prelama preko stanovnika otoka i s tim će biti manje linija, odnosno manje učestalosti, manje linija linija na pojedinim prugama i život će učiniti otočanima sigurno težim, a htio bi da još kažete nešto o EIB-u 3 jer vi imate u tome iskustva i da mi kažete, evo samo zadnja rečenica, da mi kažete što je to se dogodilo sa EIB-om 3, kolike su bile kamate, koliki je povrat, što je on… Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Nije govorio u ime Vlade pomoćnik, nego zamjenik ministra. Odgovor na repliku Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Jerolimov, vi ste načelnik i vi najbolje znate što je vama bilo činiti u proteklim godinama do 2011. i što vas je snašlo ove zadnje dvije godine. Ja upozoravam, klub HDZ-a će podržati ovo izvješće, to sam zaboravio reći jer ovo je skup određenih brojki, one su takve kakve jesu i mi samo tražimo da nam konačno politika kaže jesmo mi dosegnuli određeni nivo, pokazuje indexi da smo počeli stagnirati ili da padamo i u ulaganjima i u tome da nema više investicija na otocima, da nam se dešava da se kroz agenciju, kroz određena ponašanja brodara ukidaju frekvencije određenih linija, frekvencije jer se tu štedi, dešava nam se sada u zimskom vremenu često, do sada nikad zabilježeno odustajanje od linija uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Počelo se zloupotrebljavati taj institut i onaj tko tome može svjedočiti, mogu ja jer nedavno došao na jedan katamaran koji ide za Rijeku i čovjek iz jednog pokušaja po nikakvom jugu odustaje od ulaska u luku i ostavlja 80 ljudi na rivi. To je posao agencije koji ona treba kontrolirati, a da bi se onda to na nekako smirilo, Jadrolinija kaže 3 dana katamaran u kvaru jer je to sramota, nesposobnost određenog kapetana da pristane po nekom malom jugu u neku luku. I tu su se počele zloupotrebljavati upravo dostignuti standardi jer to nije posao Jadrolinije, a država ima osigurati da može normalno funkcionirati. Ako su sve linije koncesionirane, onda je 320 milijuna dosta, ali ako se smanji taj dio, onda će netko nastradati. Bit će to otočani, ili će platiti skuplju kartu ili će izgubiti određenu frekvenciju linija. Nema trećeg rješenja. Zahvaljujem. Preostale dvije replike, Marijana Škvarića i Tomislava Klarića čuti ćemo u 15,00 sati. Sada određujem stanku. Hvala.